Pučki pravobranitelj dostavio je izvješće temeljem članka 8. Zakona o pučkom pravobranitelju. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli odbori za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, za razvoj i obnovu, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, rad i socijalno partnerstvo, za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, pučki pravobranitelj Jurica Malčić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, pučki pravobranitelju. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Pred vama je četvrto izvješće, a i posljednje u ovom sazivu Hrvatskoga sabora. To je izvješće za 2010. godinu, godinu u kojoj je došlo do promjene ustavne odredbe o pučkom pravobranitelju, a kojom je u izvjesnom smislu proširen mandat pučkog pravobranitelja i na promicanje ljudskih prava, dakle jedna proaktivnija uloga, ali i sa zadaćom da postupa i po pritužbama na sva državna i lokalna tijela, a ne kao do sada samo u odnosu na tijela državne i lokalne uprave i tijela s javnim Međutim, ovlasti i zadaće pučkog pravobranitelja u skladu s tim ustavnim određenjem bit će utvrđene i definirane tek donošenjem novog zakona o pučkom koji je prema odredbama Ustavnog zakona trebao biti donijet do kraja 4. mjeseca, o tome ću nešto reći sasvim na kraju izlaganja. Dakle, ovo izvješće sadrži onaj standardni prikaz rada pučkog pravobranitelja kao što je to bilo i ovih dosadašnjih godina, dakle u okviru i na način određen još uvijek važećim Zakonom o ovogodišnje izvješće ne sadrži prikaz rada institucija i ocjene stanja na područjima koje obuhvaća i uređuje Zakon o suzbijanju diskriminacije, budući da će Hrvatskom saboru uskoro biti podneseno posebno izvješće o pojavama diskriminacije u 2010. godini. Dakle ovdje nisu obuhvaćene ni nacionalne ni druge manjine, osim u onom dijelu kad se to odnosi na upravno postupanje prema njima. Ukratko neki naglasci izvješća. Kao što ste vidjeli, pučki pravobranitelj je postupao u nešto više predmeta nego prošle godine pa i nešto više nego što je to bilo u zadnjem trogodišnjem prosjeku, međutim to je još uvijek u kretanju da tako kažem uobičajenih broja pritužbi posljednjih nekoliko godina. Mi smo prikazali statistike po određenim kriterijima iz kojih se vide i trendovi, a i oblasti u kojima je pučki pravobranitelj najviše postupao. Ono što ja ovdje želim naglasiti to je samo nekoliko ovih trendova koje smatram bitnima. S jedne strane treba reći da je udio pritužbi iz upravnih područja u kojima je najveći broj predmeta povezan s posljedicama rata i raspada bivše države da je posljednjih godina bitno smanjen, a i u prošloj godini on čini ipak 20% od ukupnog broja pritužbi. Radi se najčešće o pritužbama iz prava na obnovu, stambeno zbrinjavanje, prava iz mirovinskog osiguranja, konvalidacije i statusnih prava. Međutim, s obzirom na protek vremena od završetka ratnih zbivanja odnosno uspostave pravnog poretka Republike Hrvatske na čitavom području države još uvijek ipak značajan broj nedovršenih postupaka predstavlja i dalje ozbiljan problem jer osim što krši prava građana, otežava i njihovu punu integraciju u društvo. Nepoštivanje zakonskih rokova i dugotrajnost postupka i u drugim oblastima jedan je od najčešćih oblika kršenja prava od strane upravnih tijela na koje građani ukazuju u pritužbama. Iz statistike ste mogli vidjeti da velik dio, preko 50% pritužbi koje smatramo i vodimo kao osnovane, a što ja ponovo ponavljam daleko premašuje postotak osnovanih pritužbi ombudsmanima u Europskoj uniji je rezultat upravo nepoštivanja zakonskih pa i razumnih rokova u rješavanju upravnih predmeta. Također moramo reći da učinkovitu zaštitu o dugotrajnosti postupka ne pruža nažalost ni Upravni sud pred kojim postupci i dalje traju nedopustivo dugo. Ponavljam da se čak smatra da je rok od 3 godine nekakav razumni rok za rješavanje pred Upravnim sudom što zaista otežava ostvarivanje prava građana. Tu treba napomenuti da razloge za neažurnost i dugotrajnost postupaka upravna tijela navode, a to ste vidjeli iz mišljenja Vlade, složenost, nedostatke i česte promjene propise te kadrovske i materijalne

drugih propisa i odgovarajućih politika. A što se tiče kadrovskih i materijalnih deficita oni mogu biti opravdanje za pojedina upravna tijela, ali ne i za državu koja je dužna poštovati zakone koje je donijela i dužna je osigurati uvjete da se prava građana ostvaruju u primjerenim i razumnim rokovima. To proizlazi i iz određenih presuda u odnosu na Republiku Hrvatsku Europskog suda za ljudska prava. Iz prethodnog dijela izvješća je vidljivo da uz neažurnost koji se najčešće spominju u pritužbama postoje drugi problemi u kvaliteti i neučinkovitosti rada upravnih tijela u izvršavanju drugih upravnih funkcija kao što su praćenje stanja u resoru, predlaganje zakona, politike i mjera, te u obavljanju upravnog inspekcijskog nadzora. Mi smo ta zapažanja i preporuke opisali i obrazložili u prikazu pojedinih upravnih ovlasti i ne treba ih ponavljati. Međutim, to sve ukazuje da u provedbi reforme uprave još ima puno posla kako u prilagodbi i poboljšanju normativnog okvira, tako i njegovoj primjeni. Jedan od ključnih zahtjeva i ciljeva reforme, a to je depolitizacija i profesionalizacija rukovodećih državnih službenika te regrutiranje i napredovanje državnih službenika po objektivnim kriterijima stručnosti i sposobnosti tek je djelomično ostvareno. Zakon o državnim službenicima iz 2005. je bitno smanjio broj položaja državnih dužnosnika i propisao da nakon prvih narednih izbora rukovodeći položaji postaju radna mjesta državnih službenika na koja se dolazi putem javnog natječaja. Dakle, na način i po kriterijima koji važe za sve državne službenike. Također je zakonom propisana i zabrana rasporeda državnih dužnosnika na radna mjesta državnih službenika bez postupka prijema javnim natječajem, te u kojem postupku ne smiju imati povlašteni položaj. Dakle, zakonom su rukovodeći državni službenici sukladno zahtjevima za depolitizacijom i profesionalizacijom ušli u cijelosti u službenički sustav i na njih su se trebale primjenjivati sve odredbe zakona kao i na druge državne službenike. Tu napominjem da dok je u redovnom postupku Komisija za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata, upućuje ih na testiranje, provjeru znanja, sposobnosti, vještina, obavlja razgovore, intervju, utvrđuje rang listu prema broju bodova. U natječajnom postupku za rukovodeće službenike komisija utvrđuje samo popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i poziva ih na intervju koji provodi čelnik tijela ili osoba koju on ovlasti. Nakon toga čelnik tijela predlaže Vladi kandidata za imenovanje. Dakle, nakon provedenih izbora prvo je uredbom Vlade a zatim i izmjenom Zakona o državnim službenicima upravo učinjena ta izmjena i propisano je da rukovodeće državne službenike imenuje Vlada, a spomenutom uredbom, odnosno uredbom propisan je poseban, povoljniji postupak javnog natječaja za rukovodeće službenike. Takav postupak ako je proveden nakon posljednjih izbora nije u skladu sa načelima i ciljevima Zakona iz 2005. jer omogućuje osim po isključivo stručnim i profesionalnim kriterijima i imenovanja po političkim kriterijima podobnosti i lojalnosti. Ovu ocjenu koju sam iznio i u posljednja dva izvješća ponavljam s uvjerenjem da je depolitizacija ključna za uspješnu, a nužnu reformu uprave u kojoj će stručni, nepristrani profesionalci osiguravati ostvarivanje i zaštitu prava građana i obavljati ostale upravne funkcije. Također izražavam u praksi potvrđeno uvjerenje da politiziranost nužno omogućuje i provodi klijentelizam i korupciju na štetu građana i države. Osim navedenog uz Zakon o državnim službenicima nije još donesen i Zakon o plaćama državnih službenika što onemogućuje uspostavljanje cjelovitog i usklađenog platnog sustava za sve državne službenike, ali i donošenje novih pravilnika i drugih internih akata u upravnim Drugi ključni zakon u okviru reforme uprave je novi Zakon o općem upravnom postupku donesen 2009. godine. Zakon je u primjeni tek od 1. siječnja 2010. a predmet je zaprimljen i prije tog roka. Još se uvijek rješavaju po starom zakonu. Stoga još uvijek nema dovoljno podataka o njegovoj primjeni, niti je pučki pravobranitelj još postupao po pritužbama koje bi se odnosile na predmete rješavanja po odredbama novog zakona. U tom smislu preporuke koje smo uputili upravo se odnose na primjenu i nadzor nad primjenom novog zakona posebno novih instituta koji su tek uvedeni ovim Zakonom, a to su prigovor na postupanje, odnosno nepostupanje javno pravnih tijela i protiv davatelja prigovora na postupanje i odluke odnosno odnosno davatelja pravnih usluga. U Izvješću smo vrlo kratko opisali rad pučkog pravobranitelja po pritužbama građana na rad sudova i osvrnuli se na mogućnost i učinkovitost pravnih sredstava za zaštitu protiv povreda prava građana od strane sudova osobito zbog dugotrajnosti sudskih postupaka i kršenja prava na suđenje u razumnom roku. Iz prikaza vidljivo je da u 2010. godini blago zabilježeni porast pritužbi kod pučkog pravobranitelja i da je njihov udio povećan na iznos 20% od ukupnog broja svih predmeta. I u ovom kao i u ranijim izvješćima upozorava se da je najčešći uzrok kršenja prava građana u nerješavajućih sudskih predmeta u razumnim rokovima, a najveći problem je dugotrajnost postupka u građanskim stvarima uključivo i ovršni postupak. Dakle, tu ne treba izostaviti ni radne sporove koji bi trebali biti po prirodi hitni. Ali je to najveći problem i u rješavanju upravnih sporova. Svi znamo da je u nekoliko prethodnih godina ažurnost bila poboljšana zahvaljujući između ostalog i zakonskim izmjenama kojima je dio predmeta izdvojeno iz sudske nadležnosti, ali i programima i mjerama za brže rješavanje starih predmeta. Podaci za 2010. godinu ipak govore da su učinci tih mjera bili kratkotrajni i da su se u priličnoj mjeri iscrpili. O tome govori i podatak o jednom porastu broja predmeta starijih od tri godine u građanskim građanskim stvarima i kod ovršnih postupaka. Naravno to sve govori da je riječ ipak o tvrdokornom problemu čije će rješavanje vjerojatno dugo trajati. Osim mjera za koje su već poduzimane i koje se i dalje poduzimaju za bitno smanjenje broja predmeta koji dolaze pred sudove od čega nemali broj predmeta generira država i za rasterećenje sudaca najvećih i najopterećenijih sudova. Za trajnije rješavanje bit će po mom mišljenju potrebne i ozbiljne promjene u odnosima i podjeli ovlasti između poslova pravosudne i izvršne vlasti. Dakle, u obavljanju poslova pravosudne i sudske uprave. I tu naravno kao i svaki put predlažemo bitno jačanje sudske uprave u normativnom, kadrovskom i materijalnom pogledu. Sudskoj upravi i Vrhovnom sudu po našem mišljenju treba omogućiti jači položaj u upravljanju sustavom i u nadzoru i kontroli sudova, kao i u pogledu sudjelovanja u postupku predlaganja svih mjera i politika koje se odnose na to područje. Na žalost umjesto daljnjeg jačanja uloge predsjednika Vrhovnog suda, kao vrha sudske uprave u Republici Hrvatskoj, novim Zakonom o Državnom sudbenom vijeću umanjena je njegova uloga u postupku imenovanja predsjednika sudova. Ulogu sudske uprave valjalo bi ojačati u postupcima po zahtjevima za suđenje u razumnom roku, budući da sadašnji učinci tog zahtjeva su krajnje upitni. Takav zahtjev smatra se osnovanim kad je do povrede prava već došlo, dakle post festum i tada je država već dužna isplatiti naknadu zbog povrede prava. Neažurnost sudova je za građane najveći problem, ali je to samo jedan vid i posljedica stanja u pravosuđu. Uzrok takvom stanju je i uopće poznatoj činjenici da se politička vlast nikad nije odrekla prekomjernog i diobi vlasti i neprimjerenog utjecaja na pravosuđe. To se najočitije manifestiralo kroz kadroviranje, odnosno imenovanje i napredovanje sudaca, predsjednika sudova, ali i članova Državnog sudbenog vijeća. Da se radi o ozbiljnom problemu pokazuje i ispunjavanje mjerila iz poglavlja 23. i upravo očitavanje i mjere Vlade pa i zakonodavne mjere koje su poduzete u posljednje vrijeme. Također sam uočio, odnosno naglasio da ni unutar samog sustava sudskog se nije učinilo dovoljno da se izbore za promjene, kako pri imenovanju i napredovanju sudaca, tako i stvaranju uvjeta i mehanizama da se iz sustava uklone suci koji ne ispunjavaju potrebne standarde ažurnosti, kvalitete i nepristranosti. Da se i u tom smislu razmišlja ozbiljno je, i su i nove odredbe Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa i najave predsjednika tog vijeća, odnosno stajalište je Vlade o ispunjavanju mjerila kojim se naglašava uloga Državnog sudbenog vijeća, dakle ne samo u imenovanju, nego i u vođenju stegovnih postupaka protiv sudaca koji ne ispunjavaju sve uvjete. Gospođe i gospodo zastupnici, moram kao i svake godine također upozoriti da smo mi institucija kojoj se građani obraćaju s pritužbama ne samo zbog ugrožavanja i povrede pojedinačnih radnih i socijalnih prava, nego i da bi ukazali na opće stanje pravne i socijalne sigurnosti, pozivajući se na načela jednakosti pred zakonom, prava na rad, socijalnu sigurnost, zdravstvenu zaštitu i dostojan život. U najtežem položaju su i dalje nezaposleni, zaposleni kod poslodavaca koji često nekažnjeno krše propise i uskraćuju njihova prava pa i plaće, umirovljenici s najnižim primanjima, međutim činjenica je da je dugotrajna gospodarska kriza proširila krug ugroženi na sve veći broj građana i obitelji s malim primanjima, koja ne mogu pratiti rast troškova života, zbog čega mnogima prijete sudski postupci i ovrhe. Sve to dovodi do praga socijalne izdržljivosti, a nezadovoljstvo stanjem objektivno teškim prati i pojačava osjećaj nepravde. Smatraju da je država prvo kroz nepravednu pa i nezakonitu privatizaciju, a i kasnije kroz korupcijsku spregu politike i tako stečenog kapitala omogućila nepravednu preraspodjelu nacionalnog bogatstva, u korist malog broja odabranih, i uskratila svima jednake šanse i mogućnosti. Također smatraju da su i državna tijela svojim postupanjem, ili češće nepostupanjem umjesto da štite građane ponekim situacijama pogodovale privatnom interesu, ali i bezakonju i pljački. Mnoge u posljednje vrijeme otvorene afere, istrage i sudski postupci svjedoče o tome se ne razumije./… struktura nije samo stvar daleke privatizacijske prošlosti i da su strukture zadržale svoja uporišta i u dijelu politike na državnoj lokalnoj razini. Također treba voditi ozbiljno računa o općem uvjerenju da najveći teret krize snose siromašniji zbog nepravednog poreznog sustava, i zbog činjenice da ih proračunske restrikcije najteže pogađaju, ali u ocjenama da se proračunska sredstva i dalje neracionalno troše uključujući sredstva za socijalnu skrb i socijalna davanja. Na temelju svega ovog jedno upozorenje smo iznijeli u izvješću, a to je da stanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj valja prije svega realno kritički ocjenjivati, te da su pogrešne i štetne, a nadasve i demotivirajuće ocjene izjave iz službenih krugova kako je po stupnju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Republika Hrvatska pri samom vrhu u Europi, pa i u svijetu. Takve ocjene znak su i odraz izostanka osjećaja za realnost, za stvarnu sliku o teškom položaju velikog broja građana, kao i najugroženijih kategorija, čija su socijalna i druga prava ugrožena ne samo zbog krize i neimaštine, nego i zbog lošeg funkcioniranja upravnih i pravosudnih tijela najpozvanijih da ta prava osiguravaju i štite. Nije realno stanje ljudskih prava procjenjivati samo na temelju napretka ostvarenog u usklađivanju zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom Europske unije, i zahtjevima iz pristupnih pregovora, jer je raskorak između normativnog i stvarnog očit i prevelik. Mnogi novi zakoni i njihove izmjene i dopune doneseni su tek nedavno, i trebat će dosta vremena za njihovu primjenu i provjeru rezultata u praksi. Osim toga poznate su ocjene da je dio tih zakona nekvalitetan i teško primjenjiv u praksi, jednim dijelom zbog svog sadržaja, ali još više zbog neadekvatnog institucionalnog okvira, koji treba osigurati njihovu primjenu. Na žalost je dio zakona donesen u žurbi, po hitnom postupku, i pod pritiskom rokova, a bez dovoljno vremena za ozbiljne, stručne i javne rasprave. Na sadržaj zakona stoga su presudno utjecali u mnogim slučajevima strani eksperti preslikavajući tuđe modele bez temeljitog poznavanja cjeline domaćeg pravnog sustava, pa i pravne kulture i stanja institucija domaćih. Naši domaći nositelji izrade nacrta nisu uvijek bili uspješni u korekciji prilagođavanju takvih modela, djelomično i zbog naloga da je važnije od sadržaja zakona održati rokove i pribaviti povoljno mišljenje europskih stručnjaka i monitora. vrlo kratko sam, smo spomenuli u izvješću razvoj institucije, ovdje upozoravam osobito na činjenicu da je danas poznato da postoje prijedlozi za spajanje svih pravobraniteljskih institucija u jednu instituciju. Ja bih upozorio da, na stajalište moje i našeg ureda, a to je da bi zakonom u ovom trenutku, da bi se poštovao bar donekle ustavni rok, a i zahtjev iz mjerila je i želja da se uskladi zakon s Ustavom da bi trebalo riješiti samo pripajanje Centra za ljudska prava Uredu pučkog pravobranitelja, a u skladu s preporukama iz studija koje smo provodili posljednje dvije godine. Toliko zasada o tome. Mislim da s obzirom na neke reakcije u javnosti da će eventualno biti rasprave, ja sam voljan o tome se očitovati na kraju svog nastupa. Hvala lijepo. Odbori, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik odbora gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmotrio je na svojoj 49. sjednici 18. svibnja 2011. godine Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2010. godinu i razmatrao ga je kao matično radno tijelo. U raspravi su članovi odbora posebno naglasili da je odbor svih proteklih godina prihvaćao izvješća pučkog pravobranitelja, istaknuli su da je u više navrata odbor inzistirao ne samo na financijskom jačanju Ureda pučkog pravobranitelja nego i na jačanju kapaciteta ureda. To se ne odnosi samo na zapošljavanje potrebnih službenika nego prije svega na jačanje utjecaja pučkog pravobranitelja kroz promjenu, djelovanje i ponašanje institucija temeljem uvažavanja i postupanja po preporukama i inicijativama pučkog pravobranitelja. Ovdje prije svega se misli na potrebu nužnih promjena u postupanju pojedinih ministarstava, odnosno Vlade budući da se Izvješće pučkog pravobranitelja može jednim dijelom shvatiti i kao, barem u jednom dijelu, i kao Izvješće o radu Vlade u protekloj godini. S tim u vezi članovi odbora posebno su se osvrnuli na neprihvatljivu praksu koja je uvedena kod glasovanja na plenarnim sjednicama Sabora, a prema kojim se temeljem mišljenja Vlade Izvješće pučkog pravobranitelja prima na znanje umjesto da se prihvati ili odbije. Ili ako bismo išli do krajnjih konzekvenci mogli bismo i reći da je izvješće pravobranitelja stvar Sabora, a ne Vlade budući da kao što smo rekli prije on je na neki način Izvješće o radu Vlade. Ovo tim prije što je sukladno odredbi članka 92. Ustava RH pučki pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora pa slijedi da Vlada daje mišljenje o radu jednog dijela Hrvatskog sabora pri čemu Sabor uvažava mišljenje Vlade. I to je nekako cirkularno izgleda umjesto da se uvažava mišljenje matičnog i drugih radnih tijela Hrvatskog sabora. Izvješće pučkog pravobranitelja bi trebala biti jedna stvar Sabora, a ne jedna stvar Vlade. Istaknuto je da bi mišljenje Vlade trebalo sadržavati prijedlog mjera koje Vlada namjerava poduzeti kako bi se otklonile zapreke o sustavu kod provođenja pojedinih zakonskih rješenja, a na koje je pučki pravobranitelj ukazao u svom izvješću. Ovakvo postupanje Vlade pridonijelo je i boljoj percepciji parlamentarizma, većoj transparentnosti rada državne uprave, jačanju neovisnosti dijelova državne vlasti, a sve u svjetlu aktualnog zatvaranja mjerila Poglavlja 23. Hvala Bogu to je dovedeno sada gotovo kraju. Članovi odbora su se suglasili s mišljenjem pravobranitelja da postoji raskorak između sadržaja zakona i provođenja tih zakona u praksi što ocjenjuje nedopustivim jer upravo zbog toga dolazi do kršenja ustavnih i zakonskih prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koji imaju javne ovlasti. Posebno je skrenuta Posebno je skrenuta pozornost na zadiranje u sustav socijalnih primanja kod provođenja Ovršnog zakona budući da se često događa da se ovrha vrši na osobama, na invalidima sa invalidninom, socijalnoj pomoći i čak i sa dječjim doplatnicima, čak i sa djecom. Budući da je zabilježen značajan porast građanskih predmeta i ovršnih postupaka ukazano je na potrebu daljnjeg jačanja državne uprave i dosljednog provođenja pojedinih zakona u … /Govornik se ne razumije./… najranjivijih društvenih grupa. Zastupnik romske nacionalne manjine pohvalno se izrazio o radu Ureda pučkog pravobranitelja kada je u pitanju suradnja s romskim udrugama, osobito u slučajevima deložacija romskih obitelji kada je redovito postojala dobra suradnja sa Zatraženo je međutim objašnjenje, uloga ureda u pojedinim projektima UNHCR-a, a to objašnjenje je na sjednici i zadovoljavajuće dobiveno. Članovi odbora su se posebno osvrnuli na kraju na najavljeno donošenje novog Zakona o pučkom pravobranitelju, a ocijenili su neprihvatljivim nepoštivanje ustavnog roka u kojem je taj zakon trebao biti donesen 22.04. ove a osobito nerazumljivom činjenicu da … /Govornik se ne razumije./… prijedloga tog zakona nije dostupan javnosti unatoč tomu što se razvila velika rasprava u najavi pripajanja posebnih pravobranitelja Uredu pučkog pravobranitelja. Članovi odbora su mišljenja da su posebna pravobraniteljstva stekla određeni ugled i autonomiju u svojem djelovanju te da bi njihovo eventualno pripajanje smanjilo zaštitu onih društvenih skupina kojim su namijenjene. Nasuprot tomu podržano je i najavljeno pripajanje Centra za ljudska prava Uredu pučkog pravobranitelja što će pridonijeti njegovom daljnjem institucionalnom jačanju te racionalizaciju sustava zaštite ljudskih prava. Nakon provedene rasprave odbor je odlučio predložiti Saboru da donese sljedeći zaključak: 1. Prihvaća se Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2010. godinu. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi kao i primjedbi dostavljaju se Vladi RH radi poduzimanja mjera za učinkovitiji rad nadležnih državnih tijela i tijela koje imaju javne ovlasti. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ovo što je poštovani zastupnik Franić maloprije rekao da se radi o ugrožavanju zdravog okoliša u sabornici i time prouzročio navalu hladnoće u sabornici sad to moramo vratiti to natrag Da, toplinu vratiti, hladnoću isključiti. I neka poštovani zastupnici samo svoje osobne impresije ne pretaču u opće. Odbor za razvoj i obnovu? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Odbor za pravosuđe? Predsjednica odbora, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 63 sjednici održanoj 7. lipnja 2011. godine razmotrio je Izvješće o radu Pučkog pravobranitelja za 2010. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Pučki pravobranitelj aktom od 11. travnja 2011. godine. Odbor je izvješće Pučkog pravo sukladno članku 73. Poslovnika raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela i to u dijelu koji se odnosi na osobe lišene slobode i pritužbe na rad pravosuđa. U uvodnog obrazloženju Pučki pravobranitelj gospodin Jurica Malčić istaknuo je da je promjenama Ustava Republike Hrvatske 2010. godine izmijenjena ustavna odredba o Pučkom pravobranitelju. Odredbom je naglašena proaktivna uloga Pučkog u promicanju ljudskih prava, prošireno područje djelovanja i ojačane su ovlasti pučkog pravobranitelja u zaštiti građana. Nove zadaće Pučkog pravobranitelja pobliže će se urediti donošenjem novog Zakona o pučkom pravobranitelju. U svom daljnjem izlaganju ograničio se na područja koja spadaju u djelokrug odbora za pravosuđe a odnose se na osobe lišene slobode i pritužbe na rad pravosuđa. U 2010. godini Pučkom pravobranitelja podneseno je 217 pritužbi osoba lišenih slobode. Pritužbe su se uglavnom odnosile na zdravstvenu zaštitu, uvjete smještaja, pogodnosti i drugo. Osnovni problem zatvorskog sustava i nadalje prenapučenost. Tijekom pregleda uvjeta smještaja u kaznionicama i zatvorima pučki pravobranitelj utvrdio je da ne postoje odgovarajući uvjeti za smještaj i izdržavanje kazne zatvora osoba s tjelesnim invaliditetom. Suradnju s upravom za zatvorski sustav ocjenjuje pozitivnom. Broj pritužbi na rad pravosuđa u 2010. godini bilježi porast, ukupno je zaprimljeno 386 pritužbi. U najvećem dijelu pritužbe se odnose na nezadovoljstvo ishodima sudskih sporova, manji se broj pritužbi odnosi na dugotrajnost sudskih postupaka radi konzumiranja zahtjeva za zaštitu prava za suđenje u razumnom roku. Mišljenje je pučkog pravobranitelja da iako je ažurnost poboljšana osim poduzetih mjera potrebno je dalje jačanje sudske uprave, osobito sudske uprave vrhovnog suda. Članovi Odbora suglasni su da je izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2010. godinu obrađeno sustavno po upravnim područjima, pokrepljeno pojedinačnim opisom slučaja, poduzetim mjerama i ishodom slučaja dok su ocjene i prijedlozi Pučkog pravobranitelja u zaključnom tijelu izvješća paušalne, neargumentirane i ne korespondiraju s analitičkim dijelom. Jednoglasno je stajalište članova Odbora da iz analize statističkih pokazatelja u dijelu pritužbi na rad pravosuđa proizlazi da broj pritužbi u usporedbi s radnim izvješćima nije u značajnom porastu te da se u većini odnosi na pritužbe na ishod spora koje se subjektivno doživljavaju kao nepravične, a u nešto manjem broju nego prethodnih godina odnose se na dugotrajnost postupka zbog primjene instituta provedbe prava na suđenje u razumnom roku. Naravno uz primjedbu da iz izvješća proizlazi da u prethodnoj godini zbog povrede na suđenju u razumnom roku plaćeno 35 milijuna kuna i da stoga treba i dalje nastojati i na mjerama i aktivnostima za skraćenje trajanja sudskih postupaka. U odnosu na pritužbe osoba lišenih slobode iz prikaza smještajnih kapaciteta i popunjenosti kaznionica i zatvora, proizlazi da problem prenapučenosti zatvorskog sustava još uvijek postoji unatoč uloženim naporima i da o njemu treba voditi računa i u daljnjim povećanjima kapaciteta, uređenjem prostora za invalide ali i mjerama za oterećenje zatvorskoga sustava. Također se konstatira da se s ovim problemom bore i druge, pa i daleko ekonomski jače Europske zemlje. Među razlozima prituživanja zatvorenika nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodna izvješća ali se primjećuje da znatan broj podnijetih pritužbi se podvodi pod podvodi pod formulaciju ostalo što ukazuje da su razlozi podnošenja možda manje važni. U raspravi je iznijeto stajalište da je Izvješće o radu pučkog pravobranitelja u dijelu ocjena i prijedloga koji se odnose na pravosuđe paušalan, neargumentiran, ne izlazi iz analitičkog dijela izvješća. Stoga je sugerirano pučkom pravobranitelju da se određene konstatacije i formulacije izmijene kako bi se zadržao okvir koji proizlazi iz ustavnih i zakonskih ovlasti Pučkog pravobranitelja. onih koje je iznio ovdje na plenarnoj sjednici pučki pravobranitelj, neažurnost sudova, iako je najveći problem za građane, samo jedan vidi posljedica ukupnog lošeg stanja u pravosuđu, takvom stanju uzrok je nedvojbeno i u opće poznatoj činjenici da se politička vlast nikada, dakle ni sada, nije odrekla prekomjernog i diobi vlasti neprimjerenog utjecaja na pravosuđe. To se najočitije manifestira kroz kadroviranje odnosno na imenovanje i napredovanje sudaca, predsjednika sudova ali i članova Državnog sudbenog vijeća. Suci imenovani po političkim kriterijima podobnosti ili pripadnosti interesnim grupama umjesto po kriterijima stručnosti, sposobnosti, neovisnosti uzrok su padu kvalitete sudovanja, a još više padu ugleda sudačke profesije i povjerenstva u sudstvo uopće. Oni su i danas brana potrebnim potrebama pri čemu su im u prošlosti obilato pomagali oni politički i pravosudni dužnosnici koji su negirajuće težinu, stanje problema odgovorni za višegodišnje odgađanje provođenja reformskih promjena. Te sve konstatacije za članove odbora apsolutno su neprihvatljive, konstatacije nisu pokrepljene konkretnim slučajevima prituživanja o političkom utjecaju na izbor, na sudstvo, na izbor sudaca, pojedinom pritužbom mogućim traženjem očitovanja državnog sudbenog vijeća, uvidom u predmet državnog sudbenog vijeća, usporedbom ocjenama izabranog suca ili onoga koji nije prošao na izboru da bi se onda ovakve paušalne ocjene mogle konkretizirati u povredu povredu ljudskog prava i prava građana pa su članovi Odbora zatražili da ako pučki pravobranitelj ima takve pritužbe da o njima informira i ovaj Odbor i Hrvatski sabor jer se u protivnom radu o neargumentiranoj uvredi na račun Hrvatskih sudaca. Postavlja se nadalje pitanje da kako to da nakon niza reformskih izmjena Zakona, njihove implementacije koja traje od početka 2005. godine, kojima se sustavno osigurava transparentan izbor sudaca, napredovanja sudaca, ocjenjivanje sudaca, odlučivanje u stegovnom postupku, usavršavanje sudaca, i drugo, taj napredak prepoznaje Europska komisija zatvarajući poglavlje pravosuđa i temeljnih prava, dok pučki pravobranitelj ne prepoznaje nikakav napredak već donosi paušalnu, neargumentiranu, grubu i opetovanu ocjenu o politizaciji pravosuđa. Budući da je u završnom obraćanju Pučki pravobranitelj ponovno obrazložio sporni dio izvješća istakavši da je ostao pri iznijetim ocjenama i prijedlozima koji su za odbor neprihvatljivi. Odbor za pravosuđe jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak, prima se na znanje izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2010. godinu naravno u onom dijelu koji se odnosi na pritužbe na rad pravosuđa. Hvala. Odbor za Hrvate izvan RH? Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje Vlade? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. hvala vam U svom izvješću za 2010. godinu pučki pravobranitelj navodi da je u toj godini broj pritužbi povećan za oko 15% u odnosu na 2009. godinu ali u odnosu na prosjek u razdoblju od 2006. do 2009. godine. Ta činjenica govori samo u prilog tome da se prava i slobode građana u konkretnim slučajevima više krše i ugrožavaju od strane državne birokracije. Iako pučki pravobranitelj navodi da je u posljednjih nekoliko godina znatno smanjen udio predmeta koji su povezani s posljedicama rata i raspada bivše države upozorava i da taj dio još uvijek iznosi 20% od ukupnog broja pritužbi. Tu se uglavnom radi o pritužbama na pravo na obnovu, stambeno zbrinjavanje, te pravo na mirovinsko osiguranje i druga statusna prava, a građani čija prava su u tom pogledu ugrožena su uglavnom pripadnici nacionalnih manjina, povratnici i izbjeglice. Uzevši u obzir da je rat završio prije 16 godina, 20% pritužbi koje otpadaju na ta ustavna područja ne predstavljaju više samo obziran problem već i sramotu. Također kao najčešći oblik kršenja prava od strane upravnih tijela navodi se nepoštivanje zakonskih rokova i dugotrajnost postupaka. Udio takvih predmeta od 50% koje Ured pučkog pravobranitelja vodi kao osnovne znatno premašuje postotak osnovanih pritužbi ombudsmanima u zemljama EU. Nakon ovakvog podatka koji je naprosto stvar statistike, a ne opredjeljenja ili osobnog ukusa pravobranitelja, ne može se tvrditi da su upravna tijela u RH učinkovita. Uz neopravdano ukidanje upravnih rješenja od strane upravnih tijela te time vraćanje na ponovni postupak čime se postupak bezrazložno odugovlači u beskraj, a građani rješavanje svog spora čekaju godinama, pravobranitelj upozorava i na neučinkovitost Upravnog suda pred kojim postupci traju nedopustivo dugo. Pravobranitelj navodi jedan apsurd, u praksi se pod razumnim trajanjem spora smatraju svi rokovi unutar tri godine. A ja se pitam imaju li oni koji takvu praksu smatraju razumnom ikakav senzibilitet prema građaninu koji čeka okončanje spora, zaštitu svojih prava, zadovoljštinu kada su mu ta prava ugrožena. Državna tijela se opravdavaju na način da su predmeti složeni, da se zakoni prebrzo mijenjaju ili da su nedostatni u pojedinim slučajevima te da trpe zbog kadrovskih ili materijalnih deficita. Takvo opravdanje nije ništa drugo nego kritiziranje vlastitog rada, te kritika upućena prije svega izvršnoj vlasti. Čak i u vlastitom slučaju pravobranitelj navodi da usprkos roku od 30 dana nekoliko mjeseci na vlastito traženje nije dobio odgovore na svoje upite. U čak 62 predmeta nije očitovanje niti dobio. Tijela koja ne odgovaraju ažurno na upite pučkog pravobranitelja su Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, Ministarstvo zašite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo pravosuđe, Uprava za građansko pravo, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo uprave. Nepoštivanje rokova i redoslijed rješavanja predmeta pogodno je tlo za korupciju. Uz put budi rečeno prema istraživanju Ekonomskog instituta o razmjerima korupcije u RH čiji rezultati su predstavljeni prije par dana, 45% građana smatra da je korupcije od 2007. do srpnja 2010. kada se anketa bila provodila bila u porastu. Također je istraživanje je pokazalo da je 11% građana u istom razdoblju pri kontaktu sa javnim sektorom bilo uključeno u neku vrstu korupcijske situacije. Osim kritika upućenih na neažurnost upravnih tijela pravobranitelj ukazuje na njihovu politiziranost odnosno ukazuje na nepravilnosti u postupku izbora i napredovanja državnih službenika, a posebno onih rukovodećih. To ističe kao nužan preduvjet uspješne reforme državne uprave. U prilog ovoj primjedbi pučkog pravobranitelja istaknuo bih izjavu potpredsjednika Vlade RH, Uzelca prije par mjeseci koja je glasila "Ne može se pobjeći od politizacije, ona je svugdje. Kada bi se provelo istraživanje vidjelo bi se točno koja je politička opcija u kojem djelu državne uprave na vlasti". Ja bih rekao da ne treba istraživanje jer je poznato da je na svim dijelovima državne uprav na vlasti HDZ, nijanse su tek u klanovima te stranke koji drže pojedine resurse, a zapošljavanja se javna i tajna provode isključivo po stranačkom ključu. Prema tome, potpuno je na mjestu primjedba pučkog pravobranitelja da u sustavu imenovanja vladaju podobnost i lojalnost i da smo još jako daleko od imenovanja i zapošljavanja po stručnim i profesionalnim kriterijima. Pučki pravobranitelj se posebno osvrnuo na pritužbe na rad sudova u RH. Tako navodi da se u prethodnoj godini povećao broj pritužbi na rad sudova na iznad 20% od ukupnog broja svih predmeta koje je zaprimio. Posebno ukazuje na probleme dugotrajnosti postupaka u građanskim stvarima i ovršni postupak. Broj predmeta u građanskim stvarima i kod ovršnih postupaka, a koji su stariji od tri godine značajno je porastao. Također pravobranitelj navodi da nemali broj tih predmeta generira upravo država. Ti navodi bili možda proceduralne prirode no pravobranitelj ukazuje na puno dublji i veći problem i citirat ću iz izvješća. "Takvom stanju uzrok je nedvojbeno i opće poznatoj činjenici da se politička vlast nikada nije odrekla prekomjernog i diobi vlasti neprimjerenog utjecaja na pravosuđe. To se najočitije manifestiralo kroz kadroviranje odnosno imenovanje i napredovanje sudaca, predsjednika sudova, ali i članova Državnog sudbenog vijeća. Suci imenovani po političkim kriterijima, podobnosti ili pripadnosti interesnim grupama umjesto po kriterijima stručnosti, sposobnosti i neovisnosti uzrok su padu kvalitete sudovanja, a još više padu ugleda sudačke profesije i povjerenja u sudstvo uopće. Oni su i danas brana potrebnim promjenama". Kada takva primjedba dođe iz usta pučkog pravobranitelja opunomoćenika Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom zakonima, međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH, ona se ni u jednoj zemlji suvremene demokracije ne bi olako prihvaćala ni shvaćala. Da su se ova i još uvijek otvorena pitanja na vrijeme rješavala mi danas ne bismo bili u situaciji iščekivanja najave monitoringa za poglavlje 23, a činjenica je da su se upravo za poglavlje 23 najduže vodili pregovori, to nije bilo bez razloga. Što se tiče pitanja socijalne i pravne sigurnosti pravobranitelj kao i u prethodnim izvješćima ističe položaj nezaposlenih osoba i osoba čiji poslodavci krše propise iz područja rada te im uskraćuju prava, ali i plaće te umirovljenici sa najnižim primanjem. Gospodarskom krizom broj ugroženih je sve širi, a to nezadovoljstvo prati osjećaj nepravde i beskonačnosti. Građani u svojim pritužbama ukazuju na nezakonitu privatizaciju i koja je za posljedicu imala uskraćivanje jednakih šansi i mogućnosti svima. No pravobranitelj uvidom u predmete na kojima radi kao uzrok takvom stanju ne identificira samo privatizacijsku prošlost već i koruptivnu spregu politike i kapitala koja omogućuje pogodovanje pojedincima često na račun građana ugrožavajući njihova prava, prije svega ona iz rada i na štetu javnog interesa. Tome svjedoče brojne afere čiji sudionici dolaze iz vrha politike, a koje su otvorene u posljednje vrijeme. Kritizirajući odnos države prema socijalno najugroženijim građanima pravobranitelj ukazuje na nepravedni porezni sustav, ugroženost već ionako osiromašenih građana dodatnim proračunskim restrikcijama te ocjenom da se proračunska sredstva, uključujući i ona za socijalnu skrb i socijalna davanja neracionalno troše. To što su neki zakoni normativno se uskladili sa pravnom stečevinom Europske unije još uvijek ne znači da je prevladan jaz između normativnog i realnog, između zakona i njihove provedbe u praksi. Spomenuo bih nešto i o nekim najavama o ukidanju samostalnih ureda tri specijalizirana pravobranitelja, onog za djecu, onog za osobe s invaliditetom i onog za ravnopravnost spolova. To se namjerava provesti pod devizom da će se tako ojačati institucija pučkog pravobranitelja te da će se ta tri pravobranitelja spojiti s njegovim uredom. Moje mišljenje je da se institucija pučkog pravobranitelja mogla ojačati na drugačiji način, tako da mu se propišu dodatne ovlasti, a prije svega bilo je nužno uozbiljiti državnu upravu da pravovremeno odgovara na njegove upite. Konačno, mislim da je vrlo znakovito što Vlada već četvrtku godinu za redom izvješće pučkog pravobranitelja prima na znanje. Kritike usmjerene na račun pučkog pravobranitelja i njegovih ocjena smatramo u najmanju ruku neodgovornim. Njegovi navodi dokumentirani su s 2260 predmeta na kojima je njegov ured radio u 2010. godini, a ono o čemu nas izvještava nije pitanje njegovog osobnog ukusa ili pristranosti. Svako špekuliranje s tim pojmovima stvara dojam da se uloga pučkog pravobranitelja doživljava neozbiljno od strane izvršne vlasti, a da ne kažem da se ne poštuje. Konstatacijama da su njegove ocjene paušalne ne ismijava se nikog drugog nego one koji su mu se obratili za pomoć. Oni koji optužuju pučkog pravobranitelja za pristranost dovode sebe u smiješnu poziciju školskog ponavljača koji uporno tvrdi da pada razrede jer ga profesori mrze. Oni koji ignoriraju pučkog pravobranitelja ignoriraju potrebe građana. SDP podržava ovo izvješće. Hvala. Klub zastupnika SDSS-a, gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite.

koje je danas tema rasprave. Generalno izvještaj koji je ovdje predočen za nas je dobar izvještaj. On je prilično sveobuhvatan u određenim aktualnostima, ima realnu ocjenu uzroka i posljedica određenih negativnih tendencija u društvu, dakle jasno ukazuje samim time i na stvari koje bi mi vrlo brzo vrlo brzo trebali korigirati, ispraviti ili da ne upotrijebit bilo koji drugi izraz. Ono što je vidljivo jeste sljedeće. Prvo, broj pritužbi građana se ne smanjuje, on se povećava. To je jedan negativni, loš trend. Dakle u 2010. vidimo da je bilo podneseno negdje oko 1823 pismene pritužbe što je više nego prethodnih godina. Drugo, pritužbe se dešavaju uvijek u istoj sferi društvenih zbivanja. To su pravosuđe, policija, to je sfera obnove stambenog zbrinjavanja, dakle jedan prostor PPDS-a, tu je mirovinski sustav, tu su radni odnosi. Dakle, to je nešto što što prateći izvještaje prethodnih godina se uglavnom pritužbe dešavaju u ovim sferama. Sljedeće što je uočljivo iz ovog izvještaja jeste da je zloupotreba pravnih standarda. Prvo paušalno se tumače propisi pa se na taj način od strane nekih, nekih uvjetno da kažem činovnika u državnom aparatu pa se na taj način stječe utisak da činovnici tumače propise onako kako njima u pojedinim slučajevima odgovara. Sljedeće, predugački su sudski procesi. Ono što je vidljivo, vidi se da je prosjek prosjek trajanja parnica preko 10 godina. To je nešto što je izvan europskih standarda i nešto o čemu treba struka da kaže svoje, jasno kaže svoje posljednje mišljenje, ali se onda postavlja jedno pitanje da li se ovdje radi o namjeri u pojedinim slučajevima da se oni namjerno odulje i nikad ne riješe ili se radi o nekakvom profesionalnom nemaru u ovom slučaju. Sljedeća stvar koja je uočena u kategoriji zloupotreba pravnih standarda je zloupotreba instituta šutnje administracije. Dakle stječe se utisak sa administracija, državna uprava kada određenu stvar neće da pozitivno riješi u korist stranke onda se ponaša pasivno, odnosno pasivno ne odgovara. To je nešto što se proteže kao jedna uočena pojava u najvećem dijelu ovoga izvještaja. Dakle iz ovoga se da zaključiti da sistem postoji, naša legislativa je legislativa visokih standarda, ali ju kompromitira izvršenje, dakle kompromitira je ljudski faktor odnosno česta neažurnost činovnika odnosno pojedinaca koji su zaduženi za izvršenje i provođenje te legislative. Dojam je da je to posebno pojačano kada je druga strana u takvim postupcima pripadnik neke manjinske skupine. Posljedica toga svakako je jedna pojava koja nije dobra, koja nije za nas obećavajuća, a to je da se takvim jednim ponašanjem provociraju nepotrebni, mnogobrojni nepotrebni i za državu veoma skupi postupci pred Međunarodnim sudom u Strassbourgu. Postoje podaci, postoje činjenice koje govore da su gotovo svi takvi sporovi riješeni na štetu odnosno protiv Republike Hrvatske i oni su vrlo velikih financijskih, vrlo vrlo velikih iznosa. Ovim pojavama koje je ovdje i pučki pravobranitelj rekao mi smo kao stranka često govorili i nastojali smo uvijek u nekakvim razgovorima staviti sve te probleme kao set problema o kojima treba razgovarati, trajno razgovarati i nastojati ih rješavati. Posebno bih se ovdje osvrnuo na neke stvari za koje mislim da su karakteristične. U kategoriji uprava za područje posebne državne skrbi pravobranitelj je rekao da su pritužbe na rad ove uprave tijekom 2010. uglavnom se odnosile na dugotrajnost postupka stambenog zbrinjavanja, nepoštivanje i netransparentnost liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje, a razlozi ovakvog postupanja često se pripisuju korupciji ali i diskriminaciji temeljem njihove nacionalne pripadnosti što naravno može biti prije svega subjektivna ocjena, ali ovdje to tako u ovom izvještaju iskazano. Isto tako je rečeno da je do lipnja 2010. bivši nositelji stanarskog prava su podnijeli preko 13817 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje i izvan područja posebne državne skrbi od čega je riješeno 10494 a pozitivno dakle usvojeno je negdje oko 7 i 400. 50% dakle pozitivno riješenih takvih takvih zahtjeva 2010. godine. Postavlja se onda ovdje pitanje kada će se postupak stambenog zbrinjavanja riješiti ukoliko 2010. pred zatvaranje poglavlja 23. ulaskom u Europsku uniju mi nismo riješili još ni 50% zahtjeva ljudi za stambeno zbrinjavanje. To ovdje stoji u izvještaju. Ono što je ohrabrujuće da smo mi nedavno donijeli i izmjene Zakona o područjima posebne državne skrbi gdje jesmo uočavajući te probleme definirali novu listu, nov način formiranja liste kandidata i neke druge stvari, pa ostaje nam da vidimo kako će se primjenom tih izmjena Zakona o Zakona o PPDS-u kako će se to u životu stvarno de facto i poboljšati ovaj proces. Moram ovdje reći da je nedavno Vlada i donijela, Vlada RH donijela odluku o prodaji stanova u hrvatskom Podunavlju što je isto tako jedna dobra stvar. Mislimo da je to trebalo biti donešeno ranije. Nismo trebali čekati polovinu 2011. godine i staviti određenu kategoriju korisnika tih stanova u nepovoljan položaj u odnosu na ostale građane Republike Hrvatske. Isto tako je ovdje u ovom poglavlju i rečeno da je preostalo još otprilike 20-tak predmeta povrata privremeno preuzete imovine i slučajeva u kojima bivši korisnici potražuju od vlasnika naknadu za uloženu nekretninu. Ovo je jedna vrlo interesantna pravna situacija i vrlo teška životna situacija za ljude koji se nalaze u situaciji da se traži natrag svoju imovinu. U njoj se netko nalazi dugo godina. Ulagao je u tu imovinu na osnovu nekakve odluke. I sada kada se, sada kada on dobija natrag tu svoju kuću u sporu mu se dosuđuje naknada uloženih sredstava u vrlo velikim iznosima. Jasno da ti ljudi te iznose ne mogu platiti. Dešava se da im se se ovrhom uzima sve ono što im je preostalo od imovine. Ne radi se o puno slučajeva. Rečeno je dvadesetak, možda ili nešto manje. Činjenica jeste da još uvijek danas nismo našli model kako ćemo riješiti ovu stvar i kako ćemo skinuti na neki način taj teret u odnosu na proračun, odnosno kako ćemo obeštetiti tu kategoriju ljudi. Uprava za obnovu. Uprava za obnovu. Vi ste rekli da Uprava za obnovu rješava o žalbama na prvostupanjske akte Ureda državne uprave po županijama, o pravu na obnovu obiteljskih kuća i stanova pri čemu je najčešći razlog pritužbi pučkom pravobranitelju trajanje postupka i po 10 godina. Dakle, ako je to tako, ako je to tako onda se stvarno postavlja pitanje da li, kada ćemo i kako ćemo brzo završiti i okončati taj postupak obnove 2010. odnosno 2011. imamo još uvijek 50% neriješenih predmeta u Upravi za obnovu. za obnovu. Ovdje se također postavlja jedno pitanje, jedna vaša ocjena da li se ovdje radi o šutnji administracije. Vjerojatno se u nekim slučajevima radi i o šutnji administracije. Dakle, i u zloupotrebi tog instituta o kojem sam malo prije govorio. Jasno da ovdje imamo i problem elektrifikacije. Ono je najviši standard danas u Europskoj uniji i kada uđemo u Europsku uniju nezamislivo je da imamo još uvijek područja, imamo cijela naselja koja nemaju električnu energiju. Dakle, to je nešto o čemu ne bi trebalo danas razgovarati. Ali je neosporno osnovni životni standard europskog čovjeka, a osim toga radi se o prostorima koji jedinu perspektivu vide na neki način stavljanje tih svojih objekata u funkciju ruralnog turizma, seoskog itd. itd. i sve to skupa dolazi u pitanje jer nismo omogućili ljudima da imaju električnu energiju U statusnim pitanjima ovdje smo imali nabrojanih par stvari o kojima smo mi često upozoravali, a to su uglavnom problemi oko prebivališta i boravišta i problemi oko državljanstva. da ne radimo dovoljno brzo na realizaciji tih problema. To je stvar o kojoj bi se cijeli set problema o kom bi se dalo razgovarati i to nije danas predmet rasprave. Ali je činjenica da se ovdje dešava nešto što bi nas trebalo zabrinuti, a to je da je u postupku, da su pritužbe koje su se odnosile uglavnom na prebivalište i boravište građana ukazivale na pojavu nejednake primjene propisa od strane pojedinih policijskih uprava. Dakle, to je stvar o kojoj treba u ovom slučaju razgovarati kako je moguće da u uspostavljenom sustavu unutar istog sustava različiti učesnici tog sustava različito tumače aktualne propise, a oni direktno zadiru u najosjetljiviju kategoriju građana, a to su njihova statusna prava. Prema tome, ta stvar treba da se dovede u red. Mi očekujemo da će novim zakonskim prijedlozima o prebivalištu i isto tako i o državljanstvu građana, o stjecanju državljanstva da će se riješiti problem određene kategorije koja nije mali broj ljudi koji imaju taj svoj problem, odnosno problem problem prebivališta i problem neriješenog prijema u hrvatsko državljanstvo iako su dugo, dugo godina čak treća generacija građani Republike Hrvatske i zbog tog svog hendikepa nisu u stanju ostvarivati elementarne beneficije za život koje ostvaruju svi ostali građani u Republici Hrvatskoj. Evo to je bio jedan osvrt na ovaj Izvještaj koji smatramo ponavljam dobrim, korektnim, profesionalno urađenim i ovaj izvještaj ćemo mi podržati. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Josip Salapić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine pučki pravobranitelju sa suradnicima, kolegice zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru. Pred nama je Izvješće pučkog pravobranitelja za 2010. godinu, Izvješće koje se po posljednji puta daje u ovakvome okviru, s obzirom da smo izmjenama Ustava Republike Hrvatske donijeli nove odredbe koje se tiču pučkoga pravobranitelja, gdje mu se daju dodatne ovlasti u neovisnosti i sljedeće izvješće pred Hrvatskim saborom bit će u okviru novoga zakonodavnoga i ustanova okvira, kada još donesemo Zakon o

slično izvješćima koje smo imali u proteklim godinama ovdje u Hrvatskome saboru, pučki pravobranitelj u svom izvješću daje prikaz stanja, pregled podataka o poštivanju ustavnih i zakonskih prava građana, te ocjene i prijedloge Hrvatskome saboru za poboljšanje uvjeta na temelju zaključaka i ocjena koje pučki pravobranitelj daje u svome

pravobranitelja u svojim zaključcima da se ulože dodatni napori za unapređivanje zaštite ljudskih prava, a posebno kada je u pitanju pravna sigurnost, jednakost građana, efikasnost, ažurnost, nedostaci u normativnom sustavu ili nedostaci u primjeni normativnoga sustava, prvenstveno kada se tiče zakonskih okvira i zaštite građana na temelju zakona Republike Hrvatske. U 2010. godini zaprimljeno je tisuću 823 pisane pritužbe, što je za 168 pritužbi više nego 2009. godine, a u samom uredu pučkog pravobranitelja primljeno je na razgovor 576 građana. Pučki pravobranitelj u svom izvješću kaže da svakodnevno dobiva upite građana, pritužbe putem telefona, telefaksa, i elektronske pošte. Posebno je važno naglasiti da pučki pravobranitelj u okvirima pravovremeno reagira na pritužbe građana, te svoja mišljenja, upite U svome izvješću pučki pravobranitelj posebice daje naglasak na rokove i razumne rokove koji se odnose na upite koji se šalju resornim ministarstvima, a posebno se u svome izvješću izvješću to odnosi na rok u kojem vam se odgovara na pritužbe građana i na upite koje šalje pučki pravobranitelj koji su duži od onog roka gdje on vodi u svome izvješću duže od 30 dana. Kod nekih upita na temelju odgovora iz Vlade Republike Hrvatske nije bilo moguće odgovoriti u zadanim rokovima, jer je po posebnostima slučajeva nekad bilo potrebno više vremena da bi se došlo do zaključka i odgovora na tražena pitanja, jednostavno u temelju zakonskog roka od 30 dana nije bilo moguće odgovoriti s obzirom na težinu slučajeva. U slučajno kada se to moglo odgovaralo se na vrijeme i sukladno zakonu. Što se tiče naglasaka koje pučki pravobranitelj daje u svome izvješću, posebno se postavljaju sljedeća područja. U području obnove, stambenog zbrinjavanja, povratak …/Govornik se ne razumije./… oduzete imovine, u izvješću pučkog pravobranitelja za 2010. godinu iznesene su pritužbe koje se odnose na netransparentnost, na nepoštivanje sudske postupke za ulaganje privremenih korisnika u imovinu koji su dobili privremenu u posjed na korištenje te rješavanje problema zaštićenih najmoprimaca. U odgovoru Vlade Republike Hrvatske navodi se da je upućen u Hrvatski sabor novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je je dostavljen u Sabor 2. travnja 2011. godine, te će se na temelju novih zakonskih rješenja poboljšati ova situacija kada je u pitanju obnova i stambeno zbrinjavanje. Posebno se u izvješću pučkog pravobranitelja daje naglasak na osobe lišene slobode. Ovo je jedna posebna problematika, posebno kada se tiče uvjeta smještaja, uvjeta za dakle one terapije i tretmane koje se tiču osoba lišene slobode i zatvorskoga sustava u Republici Hrvatskoj, i pučki pravobranitelj u svome izvješću posebno ukazuje na te probleme, a i posebno na one zatvore i ustanove koje je obišao u 2010. godini.

da se u zatvorski sustav prije svega ulažu dodatni napori Vlade Republike Hrvatske, i cijele uprave za zatvorski sustav, sukladno i financijskim mogućnostima, jer o financijskim mogućnostima i o gospodarskoj situaciji, posebno o stanju državnog proračuna ovise i ulaganja u ove sustave, no smatramo da je vrlo važno i bitno u kojim se uvjetima zatvorenici u zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj navode. U mišljenju na temelju preporuka pučkog pravobranitelja imamo odgovor Vlade Republike Hrvatske da je u tijeku odnosno to je već sad i dovršeno nove zgrade, kaznionice u Glini, namijenjene smještaju 420 zatvorenika koja je započela 2009. godine, da je u 2010. godini su nastavljene aktivnosti koje se tiču pripreme i izgradnje nove zgrade zatvora u Zagrebu, da se prenamjenom i adaptacijom pojedinih prostora u zatvorima, kaznionicama u 2010. godini

Što se tiče ulaganja dodatnih napora uprave za zatvorski sustav, ona je nastavila sa čitavim nizom mjera i aktivnosti koje imaju za cilj ukloniti i one znatnije i nedostatke i ukloniti negativne učinke prenapučenosti u zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj. U svome izvješću navodi

pučkog pravobranitelja koji se tiču zatvorskoga sustava u Republici Hrvatskoj, s obzirom da smo stvorili čvrsti zakonski okvir, potrebno je stvoriti i uvjete koji su adekvatni međunarodnim standardima i zakonskim okvirima u Republici Hrvatskoj, kada se, ono što se tiče zatvorskoga sustava. Pučki pravobranitelj posebno se osvrće u svome izvješću na postupanje policijskih službenika, prvenstveno kada se radi o stjecanju hrvatskoga državljanstva, ali općenito u postupanju policijskih službenika u svom radu u odnosu prema građanima. U svome dijelu izvješća koje se tiče za postupanje policijskih službenika Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova u svome odgovoru na izvješće i mišljenju govori da se ulažu posebni napori i da Ministarstvo unutarnjih poslova na temelju čvrste unutarnje kontrole vrši nadzore na temelju prijava, i da su svi se ističe da će se uložiti dodatni napori da se zadovolje svi oni kriteriji koji su standardi zemalja Europske unije, s obzirom i na novi zakonski okvir koji smo stvorili i u ovome području. Što se tiče izvješća, a tiče se statusnoga prava građana, pučki pravobranitelj u svome izvješću daje posebni naglasak na stjecanje hrvatskoga državljanstva, sukladno zakonu, a posebno na one uvjete koji se tiču stjecanja stjecanja državljanstva koje Ministarstvo unutarnjih poslova daje temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o hrvatskome državljanstvu, te se ističe da Ministarstvo unutarnjih poslova daje detaljna obrazloženja kada se radi o građaninu hrvatskog državljanstva na temelju ove točke zakona i da se strankama dakle ne omogućava ulazak u hrvatsko državljanstvo ako su ispunjeni svi zakonski uvjeti, ukoliko postoje dodatni problemi, dakle stranke su upućene sukladno zakonskim propisima na postupanje Ministarstva unutarnjih poslova i u odgovoru Vlade RH daje se dakle mišljenje da bez obzira na probleme da se svakome građaninu koji je imao zakonske uvjete za stjecanje hrvatskoga državljanstva je to omogućeno osim ako se radi o onim slučajevima koji su protivni zakonskim i ustavnim, ustavnom poretku RH. Što se Što se tiče dijela izvješća koji se tiče službeničkih i radnih odnosa državnih i lokalnih službenika posebno se daje naglasak na natječaje, dakle unutar sustava službenika i lokalnih službenika gdje se navodi da dakle se traži suglasnost čelnika državne, odnosno lokalne uprave kada se objavljuje javni natječaj da se traži suglasnost čelnika za premještaj. Navodi se u odgovoru Vlade RH da se navedeni problem na temelju prigovora i preporuka pučkog pravobranitelja rješava na način da se dakle ako je osoba izabrana da treba dobiti suglasnost čelnika za premještaj, a ako ne dobije suglasnost moguće je dati dakle otkaz ugovora o radu, sporazumni otkaz gdje se dakle stranci nije onemogućeno da može dakle dobiti zaposlenje na mjestu koje je dobio javnim natječajem. Izvješća pučkog pravobranitelja posebno se daje naglasak i na stanje u lokalnoj samoupravi, na stanje u socijalnoj skrbi, obiteljsko-pravnoj zaštiti, na stanje u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i znanosti gdje se dakle na temelju mišljenja i preporuka pučkog pravobranitelja Vlada Republike Hrvatske čini sve napore da se otklone da se otklone nedostaci i da se uvaže preporuke pučkog pravobranitelja. Ovo izvješće u svome dijelu standardiziranoga izvješća ima sve one elemente koji se mogu prihvatiti no dio izvješća koji se odnosi na ocjene i prijedloge pučkog pravobranitelja, a prvenstveno dio izvješća koji se tiče stanja državne i javne uprave, lokalne uprave, stanja u pravosuđu, stanja u sudstvu te određene kategorije zaključaka ne ulazeći dakle u neovisnost i zakonska i ustavna ovlaštenja pučkog pravobranitelja sukladno pozitivno pravnim propisima u RH neki neki dijeli izvješća su po svome razmatranju poprilično dvojbeni jer dovode u pitanje sustav i način praćenja i rada pojedinih resora na što se pučki pravobranitelj u svome završnome izvješću ocjenama i prijedlozima upućuje i gdje se daju preporuke koje su u određenom dijelu posebice kada se tiče pravosuđa poprilično nekonkretizirane, gdje se ne dovodi zaključak što u konkretnome slučaju Vlada Republike Hrvatske i resorna ministarstva trebaju poduzeti. Ovdje imamo u vidu da smo ovdje u Hrvatskom saboru dovoljno čvrst zakonski okvir stvorili, da smo promjenama zakonskih rješenja u RH na temelju završetka pregovora i usklađivanja zakonodavstva i pravosuđa RH sa pravnom stečevinom EU stvorili čvrste zakone gdje se po tim zakonima ukoliko se pojavi konkretni slučaj ovakovih pojavnosti na što se pučki pravobranitelj u svome izvješću osvrće treba reagirati i može reagirati i da bi Vlada Republike Hrvatske, ali i Hrvatski sabor mogao utjecati i donijeti odluke u ovakvim slučajevima. Ovaj dio izvješća bi trebao biti konkretniji jer ovdje se jasno ne govori na što se konkretno misli nego su davane paušalne i općenite ocjene. Kao i prošle godine mi ne možemo steći dojam da ne znamo što u konkretnom slučaju treba poduzeti. Jer ako se radi o konkretnom sudu, o konkretnome slučaju onda postoje zakonska rješenja i kroz dakle zakone i kroz Državno sudbeno vijeće da se oni koji svoj posao ne rade razriješe sa dužnosti jer rekao sam donijeli smo čvrst zakonski okvir. izvješća koje se tiče na završetak pregovora smatramo prekrutim izjavu da su uzaludno potrošene godine i da samo formalna izmjena zakona ne znači da smo ispunili sve one kriterije i da smo postali visoka demokratska europska država. Smatram da smo svi dali dovoljno napora, smatramo da smo smo RH doveli na kraj pregovora i da će RH na temelju i mišljenje Europske komisije i svih najviših institucija EU zadovoljiti kriterije i postati 28 članica EU. Smatramo da je upravo ovaj Dom dao svoj puni doprinos tome i u tome dijelu trebamo dati svi podršku i Hrvatskom saboru i nadležnim institucijama u svom radu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođe i gospodo zastupnici Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na današnjoj sjednici zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, davanje odobrenja za lišenje slobode, određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika Ivana Čehoka zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. i 337. Kaznenog zakonika. I danas je Mandatno-imunitetno povjerenstvo predložilo Hrvatskom saboru jednoglasno donošenje Odluke za davanje odobrenja za lišenje slobode, određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika Ivana Čehoka. Budući da se po Poslovniku Hrvatskog sabora takvi postupci za lišavanje mandata i odobrenje za i odobrenje za lišenje slobode i određivanje pritvora i istražnog zatvora protiv zastupnika rješavaju najžurnije, najpromptnije, prekinut ćemo ovu raspravu i u 15,00 sati ćemo nastaviti raspravu sa Izvješćem o zahtjevu za davanje spomenutog odobrenja Mandatnog povjerenstva i nakon provedene rasprave u 15,00 sati predviđeno je da u 16,00 sati već glasujemo o zahtjevu, o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Dakle, nastavak sjednice u 15,00 sati sa raspravom o Izvješću Mandatnog-imunitetnog povjerenstva.